Уважаеми колеги, моля да заемем местата си. Заседанието продължава с предвидения за всяка първа пленарна

заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси госпожа Меглена Кунева, заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика господин Томислав Дончев и заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика господин Ивайло Калфин. Очакват се още двама вицепремиери. Припомням процедурата за актуални устни въпроси по чл. 104 от Правилника. Дава се думата на народен представител от името на парламентарна група да зададе актуален устен въпрос до две минути. Отговорът от страна на министър-председателя или вицепремиерите е до три минути, две минути – на народния представител за реплика и две минути – за дуплика на съответно отговарящия министър-председател или вицепремиер. Припомням, че всяка парламентарна група има право на до два въпроса, като задаването им става по големината, числеността на парламентарните групи.

От името на Парламентарната група на ГЕРБ – първият въпрос. Слушаме Ви, господин Иванов.

Моят първи въпрос е продиктуван от ситуацията в страната. Той е отправен към премиера господин Борисов. За съжаление, не исках по начина, по който ще започна. Вчера определени

още на първи декември с Ваша заповед са създадени две междуведомствени групи. Цел на едната от групите е да обследва непрекъснато язовирите, които се намират в предаварийно състояние, да открие собствениците на язовирите на язовирите с неизяснена собственост и това да бъде докладвано. Следствие на работата на тази група, доколкото зная, от 268 язовира 99% от тях вече са с изяснени собственици. Доколкото също зная, нито един от язовирите, които са в предаварийно състояние, в момента не създава проблеми. Въпросът наистина е актуален и считам, че отговорът, който ще получим, ще внесе успокоение в обществото, а не с популистки

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Не ми е нужно да ме предпазвате от изказвания, каквито са били направени вчера от различни партии. Ролята на партиите и на опозицията е да се възползват от всяка ситуация и да се опитват да бъдат забелязвани – в едни случаи повече, в други случаи по-малко. Относно наводненията, те не са от вчера. Бих прибавил и ветровете, защото действително такива ураганни ветрове не се помнят от много хора.

Тези 15 язовира обаче вече имат собственик, защото областните управители се занимават и носят отговорност за тях. Лесно можем да ги източим в определен период от време, когато няма валежи, но както сега е киша, ще дойде жега и тогава ще са ни нужни за напояване или за други дейности, свързани със земеделието. С една дума, виждате, че този път успяхме навреме – много министри, шефове на служби, всички бяха по селата, по реките и са там

ситуация – бих я сравнил с катастрофите по улиците, от никаква ситуация загиват хора. С една дума: няма да се включа нито в политизирането, нито в популизма по тази тема.

от язовири или от подобни критични маси води да стане по-голяма трагедия и денонощно хората са там. Благодаря. Благодаря, госпожо Председател. Господин Премиер, благодаря за изнесената информация и това, което казахте. Нашата идея – на на Парламентарната група на ГЕРБ, беше същата – не бива в такива ситуации да се вадят политически дивиденти и да се спекулира с това, което се случва в страната. Такава е и нашата молба. Благодаря, че Вие казахте същото че трябва да вървим към решаване на проблемите, а не допълнително да насаждаме напрежение. Считам, че това най-малкото е и неморално. Благодаря още веднъж за изнесената информация. Въпросът е към Вас. Ако Вие искате дуплика? Не желаете. От името на Парламентарната група на БСП лява България – господин Янаки Стоилов. Госпожо председател, господин мистър-председател, госпожи и господа вицепремиери! Българското правителство разчита преди всичко на външни заеми и на продължаване на приватизацията, за да крепи положението. Така обаче нито ще се засили икономиката, нито ще се подобри животът на българските граждани. Откровено казано, не очакваме много от сегашното правителство. (Възгласи от ГЕРБ: „Еееее!”) Настояваме обаче то да не увеличи рисковете за националната сигурност и за българските граждани, да не тласне България в опасни конфликти. Войната в Източна Украйна се разраства. В същото време военнополитическата и дипломатическата активност в региона на Югоизточна Европа се увеличава. Това се потвърждава от последните визити на високопоставени представители на Съединените американски щати и на НАТО в България. Наскоро командващият Американските сухопътни войски в Европа генерал-лейтенант Бен Ходжис заяви, че в следващите няколко седмици ще направят проучвания в няколко страни, включително в България, за да търсят подходящи места за разполагане на танкове и друга бронирана техника. След приключване на проучването предложението ще бъде изпратено до главнокомандващия на Въоръжените сили на САЩ в Европа генерал Филип Брийдлав до края на месец февруари. февруари. Господин министър-председател, това ме кара да Ви задам няколко въпроса. Давано ли е съгласие от Вас, от член на кабинета или от президента на Републиката за постоянно разполагане на тежко въоръжение и техника на българска територия? Ще декларирате ли тук и сега, че няма да допуснете българската територия да се използва за военни действия срещу друга държава и че България по никакъв начин няма да участва във военния конфликт в Източна Украйна?

не мога да говоря от името на президентството, защото не знам, не съм информиран. ЯНАКИ БОРИСОВ: Има комуникация. От президента не съм чул да е поемал ангажимент. Спокойно бихте могли да питате. След този въпрос мога да питам, ще Ви отговоря. Преди да дойда насам с министър Ненчев говорих близо половин час, тъй като той отива на срещата на НАТО в Брюксел. Дал съм му категорични разпоредби по тази тема, а тя е: за наше най-голямо съжаление Минското споразумение не се спазва и войната си се разраства и то в чудовищни размери. Това е много близко до нас,на 400 – 500 км. От другата страна, малко по-далеч, имаме „Ислямска държава“, бежанци от Сирия. Ако така продължават нещата в Украйна, нищо не ни гарантира, че и оттам няма да тръгнат хора да бягат. Виждате вече санитарни коридори, за кратко време изкарват хора, бият се с тежка техника. С една дума нашата голяма надежда всичко това да приключи и да се затвори като тема, не е факт.

ясно и точно съм казал, че България по никакъв начин не бива да бъде въвличана в подобен конфликт. Първо, българското население, българският народ е миролюбив и всякаква тема, свързана с военни действия, не е приемлива за народа като такъв. Оставям политиците настрана. С една дума, това не може да е популярна тема. Не може някой лекомислено да дава съгласие, камо ли за подобна техника. Единствената тема, по която е говорено, това са тези изнесени щабове в няколко държави, но те са логистични, те не са свързани с каквато и да е военна техника. Те са на базата на подготвените сили за сигурност, ако, не дай Боже… Аз действително съм с голяма надежда този конфликт да приключи. На министъра Ненчев категорично съм казал да не поема каквито и да било ангажименти и ако има такива, поставени към България, ще дойдем в парламента и ще кажем какви са. Нито аз, нито министър Ненчев сме оторизирани от народа да вземаме такива решения, които да въвлечат България в конфликт, какъвто и да е. Ние сме парламентарна република и тази тема, ако бъде поставена, трябва да се реши тук. С една дума, към момента това е, което знам. За изнесеното се вземе решение за щабове, които да подсигуряват, ако се наложи, тези бързи сили за сигурност, за които се говори. Благодаря. Госпожо Председател! Господин Министър-председател, благодаря за информацията. Мисля, че трябва да кажете на министрите от Вашето правителство да не поемат никакви ангажименти без писмено разпореждане от Вас като министър-председател, да изисквате с президента да се обменя информация за разговорите, не казвам на този етап за ангажименти, които се приемат, защото тази тема правилно се налага да бъде обсъждана в парламента, съобразно с нейното развитие, но не просто той да бъде поставен пред свършен факт, а да бъдем наясно с целия ход на процеса по тези чувствителни теми. Правилно казахте, но аз искам да подчертая, да не допускаме въвличане на България във войната! И това зависи до голяма степен от нашите действия и от това как ние разговаряме с нашите партньори. За разлика от Прибалтийските страни, в които има опасения, ние не се страхуваме от Русия, но не бива и да даваме поводи за нарастването на напрежението между двете страни. Освен това аз искам да предложа на Вашето внимание дали България да не бъде инициатор на една хуманитарна кампания, защото жертвите на войната в Украйна вече са няколко хиляди, значителна част от тях сред гражданското население. И така, както основателно Вие дефилирахте в центъра на Париж срещу терора, не трябва ли, когато се избиват стотици хиляди хора в другата част на Европа, Европа да се надигне и да поиска да се прекрати убийството на граждани, които, пак казвам, не са пряко сред воюващите в този конфликт страни? И най-накрая, нека ние да предложим и на европейските, и на атлантическите партньори да концентрираме своето внимание върху надигащия се екстремизъм, включително религиозен, в това число и ислямски, който се превръща в голяма заплаха. И докато други страни търсят по какъв начин да доминират в един или друг регион, ние самите можем да се окажем едновременно под заплахата на два различни конфликта. Така че моята настойчива препоръка е ние да степенуваме целите и ако говорим за евроатлантическо партньорство, то да се насочи преди всичко там, откъдето идват стратегическите заплахи за бъдещето на Европа и на света. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, тук ако сложим една стълбичка, доста ще ни улесни. (Оживление.) Господин Стоилов, поемам много ясен ангажимент, защото, пак казвам, има теми, по които не ме е страх да вземам решения и да си стоя до тях, каквито и да са. темата, свързана с военни действия, военно присъствие, военно участие, няма партия, която би могла да си присвои правото да вземе като решение. Аз бих приветствал изключително много, ако българският парламент, както по теми за съдебна реформа и други, са постигали консенсус, вземете решение на един Председателски съвет за изпращане на тази хуманитарна помощ. Ние ще я организираме и би било една много добра идея. Защото действително гинат хора, мизерстват, а те са, повтарям, в непосредствена близост до нас. И сме длъжни дори да го направим. Така че, ако искате, да обединим усилията на парламента, правителството това да го направим. Второ, поемам ангажимент към всички Вас всяко искане към България да бъде свеждано, първо, в парламента, и, ако трябва да се вземат някакви решения, тогава да гласуваме, да обсъждаме и да ги взимаме. Това е тема, по която не желая да поемам такава отговорност, защото не е и правилно. Ако това Ви удовлетворява, сме на разположение, съвместно парламентът и кабинетът да направим необходимото за хората, които са там. Ние за къде ли не помагаме? Знаете, България по своята сила на член на Европейския съюз участваме в солидарност на много места по света. Тук сме просто длъжни и би било хубаво да отидат хуманитарни конвои с надписа: „Парламент, България”.

Извинявам се, защото пропуснах групата на Движението за права и свободи. В момента, в който се осъзнах – втора грешка, сгреших Ви името, за което се извинявам. Заповядайте от името на Движението за права и свободи. Уважаема госпожо Председател, господин Министър-председател, госпожи и господа вицепремиери, уважаеми присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. бе постигнато съгласие относно необходимостта от допълнителни усилия в ключови области, за да се преодолеят слабостите в борбата срещу корупцията, организираната престъпност и в други сфери. Днес на институционално ниво съществуват множество стратегически документи, имащи за цел именно превенцията и борбата с корупцията, а ангажираните в тази област държавни органи са над Тази внушителна група държавни органи, въпреки дейността си, остават извън ефективното и практическо приложение на създадените рамкови и стратегически документи за борбата с корупцията. В ежегодните доклади на Европейската комисия, съставени в резултат от прилагането на Механизма за сътрудничество и проверка, се отправят периодични препоръки към България. Видно е и от последните констатации на Европейската комисия, и от изследването на „Евробарометър”, цитирам: „Борбата срещу корупцията и справянето с организираната престъпност са големи проблеми за България”. Изводът не се нуждае от коментар и намира абсолютното си отражение в обществените нагласи, върху които е основало изводите си цитираното проучване. За пореден път основната препоръка на Европейската комисия в Доклада от 28 януари 2015 е, че е необходимо България да преразгледа и актуализира националната си стратегия за противодействие на корупцията. Така също в техническия доклад на Европейската комисия се подчертава, че в борбата с корупцията по високите етажи в България отново се работи на парче. В тази връзка, господин Премиер, въпросът ми към Вас е: какви ефективни действия и мерки ще предприемете в изпълнение на препоръките на Европейския съюз за борбата с корупцията по начин, гарантиращ отпадането на тази препоръка от последващите доклади по Механизма за сътрудничество и проверка на

координацията по плана за работа след Доклада на Европейската комисия, а Вие цитирате именно Доклада. Действително, една от най-сериозните ни задачи и, съгласна съм – проблеми, е свързана с борбата с корупцията. Какво е направено дотук? Още от началото на мандата на това правителство създадохме система от мерки, които да започнат да преодоляват това разпокъсване на различни институции и да видим какъв е извървеният път досега. Има работна група, която приключи вече с изследванията си. Тези изследвания са на разположение на правителството. Тя даде снимка към момента на изпълнението на стратегиите, защото това е често срещана грешка в България, че стратегиите се правят, след това много рядко се отчитат, и няма показатели, по които да се отчитат, и този отчет ще послужи за основа на работата на работната група по създаване на стратегия за борба с корупцията. Ще бъдем готови до март месец. Аз ще координирам работата и тези усилия, съвместно с министъра на правосъдието. Ще бъдат включени и много неправителствени организации, независими източници. Мога да Ви кажа каква е целта: целта е да има един-единствен орган, орган, така както и да се знае кой носи отговорността. Ако Вие обърнете внимание на Доклада точно там, където се говори за корупцията, ще видите, че изречението е следното: „предоставяне компетенции на един-единствен орган”, тоест, разбира се, че ще има, ще продължава да има Сметна палата, ще продължава да има Национална агенция по приходите и така нататък. Те няма как да не дадат своя принос за борба с корупцията, но на нас ни е необходимо да има една форма, с която се декларира един орган, който да проверява дали съответства на доходите, дали съответства състоянието на хората, които са обект на такава проверка. В Румъния, където работи такъв орган с много голям успех, там има 35-40 инспектора, които правят този анализ. Това е административната част. Има и друга много важна част, която е свързана с работата на прокуратурата. Знаете, че ние имаме специализирана прокуратура, че ДАНС и прокуратурата имат съвместни екипи за борба с корупцията по високите етажи. Смятам, че тази връзка може да се укрепи, за да може и наказателната част да е на място,

Господин Премиер, държавническото отношение, което прокламирате навсякъде, изискваше Вие да отговорите, защото въпросът ми беше отправен именно към Вас, но ще се хвана на отговора на вицепремиер Кунева, която казва: „единен орган”. И тук репликата ми е: как тогава да тълкуваме, когато правителството казва: „да, ние ще имаме единен орган за борбата с корупцията и по-високите етажи”, и в същото време господин Цацаров заявява, че също ще направи такъв орган за работа, за борба с корупцията. Исках този отговор да чуя, но Вие явно не желаете да отговаряте на този въпрос. ЦАЧЕВА:Дуплика от господин Борисов, въпреки че няма пречки, с оглед ресорите на вицепремиерите, те и затова са тук, за да отговарят по-компетентно. В противен случай блицконтролът би бил само към министър-председателя. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Просто идеята беше и ресорните вицепремиери да ги чуете как мислят, как разсъждават, какво са свършили, иначе действително те не са нужни тук. Мога да остана и сам. Те не ми пазят страх, иначе – с цялото ми уважение към Вас, и това, което прави главният прокурор, и което правим ние. В момента на правосъдния министър съм възложил и може би следващата сряда ще имаме план, който да приемем като програма, като стратегия във връзка с Доклада, който цитирахте, за изпълнение. Разбира се, там има няколко похвали с по едно редче, но ние четем и тях, затова усилваме звеното. Днес сутринта бяхме на такова съвещание, където се усилва звеното, което работи по корупцията и е посочено в Доклада. Паралелно с това в задълженията на главния прокурор си влиза това и неговите предложения, доколкото знам, ще ги представи на госпожа Цачева. Вчера дойдоха при мен в писмен вид. Разпоредил съм ги на правосъдния министър и на вътрешния министър, така че в рамките някъде на седмица ние по всичките тези теми, които поставяте, ще бъдем готови и ще имаме такъв план. Изобщо не си помисляйте, че не съм Ви уважил с отговор. Мислех, че Вие сте джентълмени в ДПС и обичате повече дами, и затова. Приемете го така, а не във вид на обида. Работим много активно, така че препоръките, които са в Доклада, да бъдат изпълнени в целия им смисъл и текст, и съответно борбата ни ще бъде да отпадне мониторинговият доклад. Борбата ни ще бъде да не ни разделят, напротив, да ни дават пример пред Румъния, така че двете неща не се разминават. Те се допълват. ЦАЧЕВА:Благодаря Ви, господин Борисов. Сега вече думата има господин Мартин Димитров от групата на Реформаторския блок. Уважаема госпожо Председател, господин Премиер, дами и господа вицепремиери, уважаеми колеги! Комисията по енергетика организира изслушване във връзка с удължаване на лицензиите на V и VІ блок на „Козлодуй” и установихме, че изоставане от графика няма, господин Премиер. Също така установихме, че са подадени няколко жалби от екологични организации и от физически лица срещу ОВОС на V блок. Ако това дело, което се води от страна на държавата от Министерството на околната среда и водитене бъде спечелено, няма време за нов ОВОС. Това, което нас от Реформаторския блок ни притеснява, е, че министерството е пратило юрисконсулти на това дело, това е нашата информация, а не а не е ангажирало най-добрите български и международни адвокати, които са печелили такива дела, за да сме сигурни, че ще спечелим, за да сме сигурни, че ще има удължаване на живота на V и VІ блок, най-вече за V блок става въпрос, за който сроковете са много по-кратки. В нас има съмнението, че нарочно тези срокове са кратки, че нарочно няма време за пререшаване на нито един от въпросите, тъй като има голямо лоби в България от хора, които искат да строят или VІІ блок на „Козлодуй”, или „Белене”, в които проекти, знаете, са огромните комисионни за сметка на всички български граждани. Националният интерес обаче е удължаването работата на V и VІ блок на „Козлодуй”, затова от името на Реформаторския блок се обръщаме, господин Премиер, към Вас лично да се ангажирате с наемането на най-добрите български и международни адвокати, които са печелили такива дела, които да водят тези дела, за да не се окаже утре, че е късно, в момента не е късно, има време. Трябва да сме сигурни, че този въпрос не е оставен на юрисконсулти, които не че искам да подценявам, но че сме наели най-доброто, и че няма риск от загуба на тези дела, което би било изключително неприятно. Пак повтарям, ако евентуално такова дело бъде загубено, няма практически време за нов ОВОС и специално V блок и неговото прелицензиране ще бъде поставено по един много неприятен начин под въпрос, а и опозицията веднага ще използва повода да отправи обвинения за това, че не е наета най-добрата юридическа помощ по въпроса. Така че, господин Премиер, моля за Вашия личен ангажимент.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мартин Димитров, благодаря Ви, ще направя необходимата проверка. Все пак нека да уточним – ако не съм разбрал грешно,

ще ползваме блицконтрола, хубаво е поне да ни предупредите предварително. Сега ако Ивелина Василева или Теменужка Петкова са тук, ще станат и конкретно ще Ви отговорят по темата кой е юрисконсултът, какво към момента е направено, може ли, не може ли, защо не са го направили, за да има повече... Съгласете се, не може в главата ми да стои всичко, което на 240 депутати може да им дойде наум да ме питат, и в същото време при един неточен или недостатъчно коректен отговор след това ще има голям отзвук и коментари. Затова молбата ми е за в бъдеще да направим това. Веднага съм го възложил сега на Дончев. Още следобед двете министърки ще се свържат с Вас, ще кажат какво са направили и съответно ще бъде на нашето внимание да не се допусне тази грешка. Безспорно сте прав, че удължаването на V и VІ реактор са жизненоважни за нашата енергетика и не може да се допускат грешки там. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Уважаеми господин Премиер, ние от Реформаторския блок не гледаме на блицконтрола като място за размяна на остроумия, както правят някои други парламентарни групи, а за решаване на важни въпроси. Понеже този въпрос касае и Вас пряко, всеки евентуален възможен проблем ще бъде отправен като въпрос към Вас. Използвахме повода на Вашето присъствие за задаването на конкретен въпрос, който е национална политика, касае бъдещето на българската енергетика.

Дончев. Разговаряли сме и с двамата ресорни министри, или поне от първо име, единствено число с министъра на енергетиката, не виждаме до момента необходимия публичен ангажимент по тази тема. Не виждаме категоричния ангажимент, не виждаме, че това е категоричен национален приоритет. с министрите е разговаряно, но не виждаме този категоричен ангажимент, който само Вие можете да дадете. Няма нужда предварително да Ви информираме за тази тема. Смятам, че е важно, че Ви информираме. Фактът, че Вие поемате ангажимент, че се обръщате към вицепремиера Дончев да проучи въпроса, да осигури най-добрата защита, за нас е достатъчно, така че благодаря Ви за този отговор.

Много жалби, но все пак да Ви кажа – държавата води сигурно две три хиляди дела. Ако имаме подготовка за отговор, ще ни е по-лесно и ще бъдем конкретни и точни. Благодаря. Преди да дам възможност за следващия въпрос, искам да припомня на народните представители смисъла на блицконтрола, който се провежда в момента, произтичащ от разпоредбата на чл. 104, ал. 1: „В последните до два часа от заседанието всяка първа сряда на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание”. Възможност да зададат своя първи въпрос имат от групата на Патриотичния фронт. Господин Валери Симеонов се готви да направи това. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа вицепремиери, уважаеми колеги, господин Министър-председател! Една от основните точки – приоритетни за Патриотичния фронт, е извършването на спешна ревизия в енергетиката. Това е заложено както в нашата предизборна програма, така, в резултат на преговорния процес, и в Програмата на правителството. В тази връзка искам да задам към Вас следния въпрос: за изминалите два месеца и половина извършвано ли е нещо в тази посока? Нещо повече, това вече е заложено и в Програмата на правителството като отделна глава „Извършване на комплексен преглед на разходите в енергетиката, формиращи крайната цена на електроенергията” – въпрос от изключителна важност за българското общество. Неслучайно и предният въпрос беше в тази посока. Та, въпросът ми е: извършван ли е до момента някакъв анализ,

и в крайна сметка основният въпрос е: кога тези резултати ще бъдат изнесени пред обществеността? Какво е Вашето виждане? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър-председателят господин Борисов. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Симеонов! Цитирам министъра на енергетиката: до месец време ще имаме вече конкретните резултати с доклад, който да Ви бъде представен. В момента текат проверките по мините, ТЕЦ-овете, АЕЦ-а. Това, което към момента е констатирано, е, че има големи нарушения главно в обществените поръчки. От друга страна, с Мариците 1 и 3 се водят преговори.

това, което са намалили, да им се даде, с което ние не се съгласихме. Преговорите продължават и сега, като полагаме огромни усилия това да се случи. случи. В рамките на 30-40 дни максимум ще имаме официална позиция към Вас – не само към Вас, към целия парламент, включително съм разпоредил мерки къде, какво и как се случва. Освен това искам в този анализ да има защо са допуснати, защо и откъде идват дефицитите

за да може да се спре тази търговия. Оттам нататък сигурно има и други теми, на които министърът би могъл да отговори, но аз не искам да

Благодаря за точния отговор, господин Министър-председател. Определям Ви среща след 30 дни. Благодаря.

уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър-председател, дами и господа вицепремиери, уважаеми колеги! Въпросът ми е към министър-председателя господин Борисов. През последните няколко месеца конфликтът в Украйна, както знаем, придоби по-интензивна фаза и освен всички външнополитически и военни аспекти на този конфликт, за нас, българите, той има специфичен аспект – съдбата и бъдещето на населението с български произход, което живее в Украйна. В тази връзка, господин Министър-председател, искам да Ви попитам: разполага ли някое българско министерство или Министерският съвет с актуална информация за състоянието на онези може би няколко десетки хиляди български граждани, които са пряко разположени в зоните, засегнати от конфликта? Какво е положението на тези граждани? Оказва ли се хуманитарна помощ и в какъв размер за решаване на техните най-належащи нужди? Вземат ли се мерки за тяхното подпомагане и за евентуалното извеждане на граждани, които може би са притежатели и на българско гражданство – не само етнически българи, но и тези, които практически са граждани на Република Извършват ли се съответните консултации по дипломатически път с воюващите страни и вземат ли се мерки за гарантиране сигурността на тези български граждани, които продължават да живеят и обитават районите, пряко засегнати от конфликта в Украйна? Надявам се това да се случва и очаквам от Вас да чуя по какъв начин, защото очевидно българската общественост заслужава да знае какво прави българската държава за онези наши сънародници, засегнати пряко от конфликта. ПРЕДСЕДАТЕЛ За отговор – министър-председателят. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми колега, действително в последните дни конфликтът стана все по-кървав и по-тежък. Ние говорим за лица лица с български произход – не български граждани, а лица с български произход. Възложил съм на външния министър, възложил съм на колегите в другите специални служби, които наблюдават конфликта по-отблизо, да ни кажат какви са рисковете по принцип, защото те са рискове за цялото население. Когато падне един снаряд, той не подбира

на нищо не прилича – така да гинат през ХХІ век хора в сърцето на Европа! Не е приемливо! Ако ми позволите, както и в предишните си отговори, сигурно до дни ние ще имаме такъв анализ. Ще имаме анализ дали има лица с български произход, които искат да дойдат в България. Не случайно в първите си думи казах: след като тези бежанци от Сирия, и не само от Сирия Ирак, Алжир, откъде ли няма всеки ден натиск върху южната ни граница, абсолютно вероятно и възможно е, ако така продължи и ескалира конфликтът, да дойдат и на другата ни граница. Ние трябва да сме подготвени и да окажем съответната помощ. Ако мога с това да удовлетворява въпроса Ви – възложил съм го, работи се

Благодаря за отговора, господин Министър-председател. Според мен трябва да помислим не само за за готовността на държавата, но и тази готовност да бъде доведена до знанието на тези хора. Защото съм убеден, че нашите сънародници – етнически българи в района, е възможно да има и такива с българско гражданство, такива, които са придобили това гражданство по съответния ред в изминалите няколко години. Ние като държава сме длъжни да се погрижим те да бъдат евентуално изведени от зоната на конфликта, ако това се наложи, ако конфликтът стане още по-интензивен и още по-смъртоносен, и разбира се, ако те желаят това.

но и тези мерки по съответен ред да бъдат доведени до знанието на онези наши сънародници, обитаващи тези райони, за да могат да се възползват от правата си някои от тях като български граждани, а други – като наши сънародници, да усетят помощта от българската държава в пряк смисъл. Благодаря.

Знаете за хеликоптера в Судан, или ако възникне проблем с български граждани, получаваме информация и тя става обществено достояние. Към момента няма. Все още хората могат спокойно да излизат оттам, ако искат. Въпросът е уместен към момента – не когато, ако, пази Боже, се случи, но продължи този конфликт и тръгне вълна, или искат да дойдат, ние тогава да умуваме как и по какъв начин да им помогнем. Благодаря за въпроса. Той ще ни даде възможност да помислим и

Аз имам един въпрос, който

Насила ги вкарват в братоубийствена война, използват ги за пушечно месо и с това българската държава може да им помогне – тези, които искат да дойдат, да станат граждани, чрез нашето предложение. Но то трябва да се придвижи в залата, мнозинството да го приеме. Тук стигам до проблема за отношенията между мнозинството и Вас, като министър-председател. Преди броени дни Вие казахте на един бизнес форум, че от България са източени под формата на инвеститори 27 млрд. долара за 10 години.

изнасяне на печалба и абсолютно нищо от тях не остава в България. Тези пари, които се изнасят от така наречените „инвеститори”, аз ги наричам колонизатори. Тези колонизатори, част от тях са енергийните монополи. Тук сега стигаме до парадокса – Вие говорите, че това са монополисти, че това са уж инвеститори, които изнасят печалба, а у нас не остава нищо. Да, съгласен съм с това, но какво действате, какво правите в тази посока те да не го правят повече? Това, което изнасят от България тези псевдо инвеститори, наистина са огромни пари. Истинската цифра е 28, около 30 млрд. лв. на година. Това съм го привеждал и съм давал като данни. Това са ЕРП-та, това е златодобив, това са вериги мобилни оператори, вериги магазини и така нататък. Всичко това са чужди монополисти, които получават наготово тук една огромна печалба, на практика не влагат нищо и изнасят. Сега става дума за завишените сметки на „ЕНЕРГО-ПРО” във Варна. Добре, взехте отношение по този въпрос. Чудесно! Само че какво правите като правителство? Защо не вземете лицензите на тези дружества и защо те не се върнат в български ръце? Днес го предложихме, мнозинството гласува „против”. Защо се разминават Вашите виждания по тези въпроси? Благодаря. Да поясня за премиера и вицепремиерите, че е не прието от мнозинството предложението за включване в дневен ред. По същество този въпрос не е обсъждан.

е Вашето предложение. Ако парламентът съответно не го придвижва, моля Ви да ми пратите едно копие го разгледаме на Министерския съвет, защото в отговора ми към господин Йончев аз всъщност точно това исках да кажа – че трябва да се подготвим, ако там възникне такава ситуация. Разбира се, обикновено други малцинства идват към България. В случая действително хора с абсолютна българска принадлежност могат да бъдат изправени в един такъв конфликт. Молбата ми е и към нашата парламентарна група: в случая не виждам лошо да се разгледа в парламента, точно обратното. Но това, да речем, е чисто партийна работа. Аз ще си говоря с тях. На форума на Американската търговска камара, където, знаете, многократно България е упреквана, че инвестиционният климат е лош, аз дадох обратния пример. Напротив, инвестиционният климат в България, като се имат предвид печалбите, които се реализират от инвеститорите, никак не е лош. Напротив! На година такива пари няма как чисто да спечелят, ако ги разгледаме от цифрата, която казвате, а и не виждам смисъл дали ще спорим, че са 27 или 28, в случая не е толкова важно. Факт е, че инвеститорите чрез аутсорстване на своите дейности, чрез подписаните абсолютно неизгодни договори, но абсолютно с правна сила, които не могат да бъдат развалени, или развалянето, или национализирането, както Вие казвате, ще струва също огромни пари. Аз истински се надявам в парламента да намерите консенсус и да подменим състава на Държавната Да го подмените и да изберем такава ДКЕВР, на който хората да вярват и в такива ситуации, защото лицензиите ги отнема ДКЕВР. Молбата ми е: намерете консенсусни хора с репутация, с доверие! Намерете консенсус, защото това е независим регулатор, не е работа на правителството да се меси там, но в същото време той е жизнено важен, защото именно той отрегулира всички тези въпроси, които с право поставяте. Така че в случая колкото и да сме противници в тези неща сме съмишленици, защото те са правилни. Благодаря. Моят въпрос всъщност е повторение на препоръки, които съм давал тук, от тази трибуна, и при предишното Ви управление. Тези препоръки са следните: Прекратете договорите, които са неизгодни за България – не само за ЕРП-тата говорим тук. Имам предвид и златодобива. Ами той е даден в ръцете на една чужда фирма с 0,7% комисионна такса. – по-малко от 1%. Няма го никъде по света! Да си даваш златото да го изнася чужда фирма, да печели милиарди и да плаща 0,7 от процента. Този договор правителството може да го преразгледа и прекрати. Договори, които са неизгодни по същия начин в други сектори, могат да бъдат разгледани и прекратени. Ако направи това правителството Ви, то тогава ще има покритие между тази бележка, която казахте – че ние сме не само добри за инвеститорите, ние сме прекалено толерантни за чужди инвестиции, само че те се превръщат в колонизатори, защото те не строят тук нищо, не правят заводи, не създават добавена стойност, а просто изнасят печалба от сектори, които са естествено печелещи – това са услуги, това са телефони, това е ток. Не може да не си плащаш тока, водата. Всичко това е в чужди фирми. Ако тези развалят или поне се търсят по добри условия, то тогава това ще бъде действие, което ще предизвика одобрение, но само на приказки нещата няма да се подобрят. Те ще продължават да извличат печалба, а Вие като правителство ще продължавате да казвате, че няма пари за това или онова. Всъщност пари има, но те се изнасят от България. Затова моят съвет е да ги спрете да се изнасят и тогава ще останете с едно добро име в историята. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, колеги, уважаеми господин Премиер, господа Вицепремиери! Очевидно темата за Украйна е приоритетна както за българското общество, така и за парламентарните представители. беше Ви зададен въпрос от военна гледна точка, от хуманитарна гледна точка. Аз ще се опитам да го разширя от политическа гледна точка, тъй като Вие много добре знаете, че това е една извънредно чувствителна тема за българското общество, което се люшка между благодарността и добрите чувства към Русия, като освободител, и между нашите задължения и ангажименти към НАТО. Като член на НАТО България има отговорност не само за изпълнение на общите решения за осигуряване защитата и сигурността на страните от Алианса, но и при взимане на самите решения. Обявеното намерение от генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг по време на посещението му в София, за създаване на команден център на НАТО в България, предизвика сериозни дебати и дори спекулации в българската общественост. В тази връзка считам, че би било удачно правителството да даде допълнителни разяснения по някои въпроси: Каква е била българската позиция при обсъждането на тези въпроси в НАТО и какви са били аргументите, изложени от правителството за необходимостта от създаването на такъв команден център в България, ако има такива? На кои рискове за сигурността на страната, на какви заплахи и откъде отговаря създаването на този център? В какви времеви рамки се предвижда създаването на този център, как ще функционира, какъв ще бъде правният статут на чуждестранните военнослужещи в него? Последно, при един толкова чувствителен въпрос не беше ли редно мнението на правителството да бъде сведено поне до Комисията по национална сигурност и Комисията по отбрана? Благодаря. За отговор – министър председателят господин Борисов.

Мисля, че на всички ни е пределно ясно какви рискове крие този конфликт. Абсолютно прав сте и Вие, има и социолози, които, дори когато Крим беше завзет, повечето от общественото мнение счете това за правилно. България е малко по-различна. Ние с руската страна не сме влизали в такива конфликти. Нашите конфликти там са на чисто бизнес отношения – защо купуваме най-скъпата газ, защо, защо и така нататък. Иначе, що се касае до дружбата, мира, любовта, не знам някой в България да я подлага под съмнение. Така че ние не сме антируски настроени по никакви начини, за да се търси участие, да не говорим за военен конфликт. Това са превантивни действия на щаба на НАТО и в момента те се обсъждат, водят, говорят, включително казах и утре на съответната среща. Ние не сме я формулирали като заплаха оттам, тя идва и от юг.

нито от едната, нито от другата страна. И всичко това е хубаво, че сега се разсъждава, говори и когато, повтарям пред господин Стоилов, първият въпрос беше, колко станаха вече на тази тема, ще дойдем и ще го съгласуваме с парламента. Парламентът ще вземе подобно решение. Така че бъдете спокойни в смисъла, че последното, което прави това правителство, е да се правим на ястреби. Когато сме заставали срещу даден интерес на руска компания, това не е, че сме заставали срещу руския народ.

Близо два пъти колкото немския – най-скъпия! С кое сме го заслужили? Ако, да речем, сега нас не ни харесват, преди една година другите ги харесваха, или преди 5, 10, 15, да не вляза в някакъв конфликт, пази Боже. си е скъпа при който и да е на власт. С една дума, там имаме много твърда позиция и мисля, че всички ние сме я отстоявали, който и когато да е управлявал. Другото вече историята не го прощава. Ще положим и полагаме в разговорите с всички тези наши гости на 4, 6 и 8 очи в тези разговори, вярвайте ми, завчера, понеже господин Сидеров каза, че следил моите изказвания в Американската търговска камара, там казах и на американските инвеститори същото – на всичките компании, на посланика, на всички, които бяха, на европейските посланици: ние не искаме война с Русия.

Благодаря, господин министър-председател. Моят призив беше да бъдем активна страна не само в изпълнението, но и във вземането на решенията на НАТО, при това на решения, които, на първо място, отговарят на нашия национален интерес. В този смисъл зададох въпроса и Ви благодаря за отговора. Въпрос на нечленуващ в парламентарна група. От правото си ще се възползва господин Велизар Енчев. Госпожо Председател, господин Премиер, господа и дами вицепремиери, колеги! Имам въпрос към вицепремиера госпожа Румяна Бъчварова, но този въпрос пряко засяга министър-председателя Борисов. На 18 януари тази година, госпожо Бъчварова, Вие направихте изявление, което компрометира нашата енергийна политика, от една страна, а, от друга, което е по-тревожно, засилва руската позиция в Международния арбитражен съд в Париж, където руската компания „Атомстрой експорт”

„Борисов е премиер, който спря три големи енергийни проекта: газопровод, нефтопровод, ядрен проект”. Това е силно политическо действие, което няма как да не бъде оценено от нашите партньори”. Край на цитата. Едва ли ще издам държавна тайна ако кажа, че сега адвокатите на руската страна доволно потриват ръце, защото в своите пледоарии ще се позоват на госпожа Бъчварова, което ще засили още повече претенциите на Москва за близо 1 млрд. лв., тъй като изявлението на госпожа Бъчварова е пар екселанс самопризнание за вина на българската страна. Понеже господин премиерът Борисов не се разграничи от думите на своя вицепремиер или поне аз не съм чул,

продължавате ли да твърдите, че господин Борисов е политикът, който съзнателно е спрял Проекта АЕЦ „Белене”? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Енчев, в настоящия блицконтрол могат да бъдат задавани въпроси, които са в ресорите на съответния премиер или заместник заместник министър-председателите. Припомням Ви, че госпожа Бъчварова е заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация. На блицконтрол и на какъвто и да парламентарен контрол не подлежат медийни изявления, изказвания на заместник министър-председатели и министър-председатели, така че това, което задавате от парламентарната трибуна, няма характер на въпрос за блицконтрол. Госпожа Бъчварова, тъй като се обърнахте към нея, има възможност за лично обяснение, но, повтарям, това не е въпрос, допустим по нашия Правилник за блицконтрол, тъй като не засяга ресора на дейност на госпожа Бъчварова. Припомних Ви какво

Ви кажа, че смятам, че не е добра практика в българския парламент да се обсъждат медийни публикации, но се чувствам длъжна да Ви отговоря, защото виждам, че доста спекулирате с тази тема, при това по един недопустим начин, защото подменяте фактите и аргументите. Първо, цитатът от моето изказване го използвате частично, защото веднага след него има пояснения, които бяха свързани с оценката за икономическата ефективност на трите проекта. Второто, което искам да Ви кажа, е, че не съм казала нищо по-различно от обективните факти, че трите руски проекта бяха спрени по една или друга причина, просто защото се оказаха икономически неефективни. Решението за спиране на „Белене”, предложено и взето от Народното събрание... По друга процедура стана отказа от Проекта „Бургас–Александруполис”, а е факт, че руската страна, след като видя, че не може да отговори на европейските изисквания към момента, взе решение да прекрати Проекта „Южен поток”. И защото нямаме официално уведомление по този въпрос, българската страна изпълнява своите задължения, но фактите са факти, господин Енчев. Ако сте толкова много загрижен за това какво ще решат арбитражните процедури, ще Ви напомня, че голямото утежнение дойде, когато предишното правителство взе решение за строителството на новия блок в Козлодуй в процеса, в който течеше такава процедура по отношение на

не можех и нямаше сила, която да спре господин Енчев да зададе въпроса си. Преминаваме към втория кръг от въпроси. Колеги, моля, не прекъснах от уважение господин Енчев още в самото начало, за да се противопоставя на този начин на задаване на въпроса му. (Шум и

Много ще внимавам, госпожо Председател. Вие не възразихте, затова аз искам да възразя на твърдението, че има подписан договор за изграждане на VІІ блок. (Силен Господин Божинов, нямам право под никаква форма да коригирам говорещите от парламентарната трибуна, още по-малко да възразявам, в каквото й качество да било,

Господин Божинов, не ме принуждавайте да Ви налагам санкции по нашия Правилник. За втори път любезно Ви моля да се успокоите, господин Божинов, и да заемете мястото си в сектора на Вашата група. Думата има господин Кирилов.

към вицепремиера госпожа Кунева. През миналата седмица – на 28 януари, както и колеги от други политически сили споменаха, беше обнародван Докладът на Комисията до Европейския парламент относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка. Вие като вицепремиер повече от три месеца, госпожо Кунева, Ви беше възложено и извършвахте работата по координация на институциите във връзка с прилагането на Механизма и с мониторинга, включително парламентът чрез делегация отговори на всички въпроси, които бяха поставени. Поставяме Поставяме въпроса по следния начин: ние разгледахме Стратегия за съдебната реформа – как тя се отрази по отношение на заключенията в доклада?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Благодаря Ви. Надявам се информацията по работата, защото всъщност вече започна да тече обратно срокът – започна обратното броене за следващия доклад, затова много ще разчитам Вие да продължите да задавате въпроси и тук от парламента да налагате темпо на мерките, които ние ще вземем. Ще има цялостна стратегия по, както се казва „екшън план” – план за действие по доклада, нещо, което ние правим вече години наред. В рамките на не повече от десет дни правителството ще приеме такъв план с няколко компонента. Единият, разбира се, съдебната реформа и съдебната стратегия. Искам отново да благодаря на целия парламент, след след дискусията – подкрепата, която получи Стратегията, е много важна. В Доклада на Европейската комисия Стратегията е похвалена и е казано, че тя е precision, тоест тя е точна и прецизна. Според мен ние трябва да се облегнем на тази квалификация и да я изпълняваме колкото се може по-стриктно. Ясно е какви са нейните основни параметри: няколко закона, които трябва да се променят, естествено, изследването дали е необходимо и трябва да имаме готовност за това, ако се налагат конституционни промени. Смятам, че след като тази Стратегия събра на практика квалифицирано мнозинство, конституционно мнозинство, това не трябва да ни бъде пречка за отлагане на работата, защото Конституцията препятства едно или друго по-дълбоко реформаторско действие. Защо има добри оценки тази Стратегия плюс Стратегията на МВР? Според мен дадоха много добър сигнал и тук искам да кажа нещо за политическата воля. Почти всяка мярка, която ще видите, включително и борбата с корупцията трябва да е съпроводена – и се подчертава, че трябва да е съпроводена, с политическа воля. Смятам, че такава политическа воля в България има със сигурност от страна на правителството и мнозинството, но се надявам това желание за реформи и политическа воля да се умножава. То ще бъде добре оценено от българските граждани, ще бъде добре оценено от общественото мнение. В последна сметка всеки политик се бори за това. Тук няма смисъл да се противопоставяме, няма смисъл да спорим. Трябва да приемем един план, който да изпълняваме и да го изпълняваме така, сякаш е трябвало вчера да сме го направили. Да не отлагаме. Използвай деня! нека да приемем тази древна максима, древен съвет: използвай деня. Уверявам Ви, че през месец юни, когато е устното докладване, ако имам повече аргументи, ще успея

Благодаря, госпожо Вицепремиер. Ще си позволя само да наведа още едно обстоятелство. С благодарност към Вашите усилия и с благодарност към усилията на колегите от парламента искам да кажа, че в края на миналата седмица представители на осемте политически партии внесохме кандидатурите за главен инспектор. Този консенсус, и молбата ми е към колегите, дано да се запази и да продължи. Благодаря. Дуплика? Няма да ползвате. Въпрос от групата на БСП лява България – госпожа Нинова. Към господин Борисов ми е въпросът по политиката за водите. Господин Борисов, Вие имате проблем! За пръв път Ви виждам като министър-председател да си уреждате удобен въпрос по един изключително тежък въпрос в страната и кротко, и меланхолично да отговаряте. Повярвайте ми, отстрани това Ви кара да изглеждате слаб.

НИНОВА: Вие тогава реагирахте брилянтно с PR реакция. Веднага свикахте Министерския съвет, извикахте прокурори, направихте заседание на Министерския съвет на другия ден и там казвате така, чета стенограмата от Министерския съвет: „След като незаконната сеч създава жертви, спираме веднага да сечем. Веднага да влиза в парламента закон и да кажем на депутатите – този закон трябва да го приемем, за да спрем наводненията. Искам до края на декември – края на декември 2014 така както съм поел ангажимент в Народното събрание, да приключим с тази тема – събаряме, бутаме, ремонтираме или санкционираме. На този лист трябва да ми пише нула срещу 268 и нула срещу 78”. Сега сме февруари. Първо, незаконната сеч тече с пълна сила. Второ, Закон за водите не сте внесли в Народното събрание, въпреки че си давате срок до декември. Трето, срещу 268 и 78 не стои нула – нито един от опасните язовири не е бутнат, съборен или там, както Вие нареждате на Министерския съвет.

и ще решаваме ли проблемите, или ще се оправдавате? Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, срещу нещата, които казахте, много ясно и точно обясних, че има само 15 язовира, за които сега отговарят областните управители. Сиреч това, което в предишните години е доказано бездействие от Ваша страна, и неустановено, ние сме го установили. Щом Ви харесва този тон, спокойно мога да го приложа. Както и на предишния – с цялото ми уважение към господин Божинов, защото действително уважавам неговата експертиза – решение на Министерския съвет за VII реактор има

Ще стигнем и до нея. Така че тонът не е... Когато се наводняват от години и действително е факт, че климатичните промени са такива, защото в момента от тези наводнения нито едно не е свързано с бездействие. Нито едно! Нито един от тези язовири не е прелял, нито един от тези язовири не е аварирал, пази Боже, вследствие на несвършена работа!

Как да бутна язовирите сега през януари и февруари? Представете си в това наводнение да съборим и от още 70 язовира да изтече водата?! Аз разбирам – политиката е политика, с цялото ми уважение към опозицията. Казах на моя депутат, че не му е работа да ми задава този въпрос, защото има кой да ми го зададе. Нали го казах? Но Вие започнахте грозно, че аз съм си подготвил. Ако ме беше питал, никога нямаше да му дам той да ме пита това. Нали така? Нищо, че е депутат – по-висш от мен. Щях да намеря начин да го спра. (Смях от ГЕРБ.) Затова към господин Божинов се отнасям с уважение. По много теми имаме възможност да постигаме консенсус и да не се,

че са глинести почвите. Сутринта, казах, че имахме съвещание с прокуратурата и в тези региони – на Ямбол и на Сливен, водата не може да оттича поради самата почва. Така е напоена, такъв й е съставът, че не може да поема водата.

Ако си мислите, че само Вие си говорите с прокурори, много бъркате. Ето доклада на прокуратурата. Прокуратурата пише: „Най-пострадалата община Мизия, при нея няма нито един язовир на практика, но общините, които са над нея, неглижират проблема и в крайна сметка, скъсвайки се една от стените на язовир в съседна община, има това голямо наводнение в последните години в страната.” Има ли тук човешки проблем? (Силен приключвам така: предупреждавам Ви за следното – ако още веднъж Вие или някой от Вашите хора кажете, че моята партия използва случая популистки или да прави политика от наводненията, ще разкажа пред цяла България какво се случи в Мизия. Не само ще го разкажа, но ще докарам половината град пред Министерския съвет... кой правеше списъци, как се раздаваха помощи, кой злоупотребяваше с трагедията на хората. Ще докарам града да Ви го разкаже. Затова не приемам тезата, че ние го правим, за да злоупотребяваме с наводненията. Моята партия го прави, за да решим проблема с горите, коритата на реките и с язовирите. Не само го казваме, ние сме го направили. Господин Министър-председател, внесохме промени в Закона за горите, Вашите колеги го отхвърлиха; внесохме промени в Закона за речните корита, Вашите колеги го отхвърлиха миналата седмица. Губим време, а проблемът стои. Защото си играем на опозиция и управляващи. Ние от опозицията и от БСП не искаме това, искаме заедно да решим проблема, защото той е национална трагедия.

Има заведени 17 проверки и досъдебни производства по всички регистрирани случаи за незаконна сеч, незаконни постройки и лошо стопанисване на язовири. Това ми са данните от прокуратурата. Стана дума, говорех за тези няколко дена за това, което се случи. В края на месец февруари законът ще е в парламента. Аз мога само да препоръчам на колегите от ГЕРБ – това, че нещо е внесено от опозицията, ако е добро, няма да Ви падне репутацията, ако го приемете. Така както ние миналата година искахме да внесем такъв закон, беше отхвърлен и знаете колко ни беше неприятно. Не правете това, което не искате да Ви се прави – това е основен принцип в моя живот. Така че казахме си кой, каквото има да каже, седнете, погледнете и Вие закона и ако може да се да се приеме или да се приемат тези неща, абсолютно съм „за”. Няма да ни падне репутацията. Напротив, на хората им омръзна да се карате – депутати, партии. Има теми, по които не можем да се съгласим. Но по тези теми – наводнения, незаконна сеч, всички сме „за”. Какво Ви пречи да намерите консенсус? Извинявам се, че от трибуната се обръщам към колегите, но се надявам да вземете това предвид. Понеже Краси Велчев е така

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Премиер, уважаеми дами и господа министри! Моят въпрос е към вицепремиера Ивайло Калфин. Господин Министър, в последните няколко дни в медийното пространство има информация, че подготвяте Законопроект изменение в Закона за семейните помощи за деца. в Закона за семейните помощи за деца. Това, което изчитаме в медийното пространство, е силно притеснително за нас. Смятаме, че промените, които подготвяте, са първо, противоконституционни, и второ, дискриминационни.

няма как да се контролират за конституционна възможност членовете на кабинета, и в частност тези, които участват в блицконтрола днес. Съобразете се с това, моля Ви. ИЛИЯ ИЛИЕВ: Благодаря, госпожо Председател. Конкретно за социалната политика считаме, че политиката, която възприемате, а именно промяна в някои законопроекти, е противоконституционна и е абсолютно в противоречие с европейските нормативи. Мога да Ви цитирам само един член от Конституцията и бих искал да ми отговорите конкретно. Цитирам чл. 6 от Конституцията: „Чл. 6. Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.” С какво по-различно право би било едно новородено дете на една 17-годишна майка, да речем, от дете на някоя друга Считаме, че Конституцията е основата, по която трябва да върви всяка една институция и най-вече законите, които се подготвят.

Тогава ще имате възможност да видите текстовете. Те, както си му е редът, ще бъдат представени за обществено обсъждане. След като свърши общественото обсъждане, ще бъдат съгласувани с другите ведомства, ще влязат в Министерския съвет, ще влязат в парламента. Ще имате много възможности да ги обсъждате, когато видите текстовете. Сега Вие обявявате за противоконституционно нещо, което го няма. Разбирам желанието Ви, но нека заедно да помислим. Имах предвид 13-годишни майки, не 17-годишни, господин Илиев. Дайте да видим какво да направим там, защото това е проблем за обществото. Нали няма да защитите децата децата да не ходят на училище, а да раждат деца толкова рано? Предполагам, че има някакви етични норми, които го налагат?! Ако имате идеи, заповядайте, добре дошли сте. Тогава, когато говорите по конкретни текстове, първо, ги вижте и тогава говорете. Благодаря.

Благодаря, господин Министър. Ние бихме се радвали, ако не е така, наистина! Искам да Ви напомня, Вие сте били министър на външните работи, отдавна сте в политиката. Ясно е, че законовите промени биха целели конкретно ромската общност. Вие обаче би трябвало да знаете и като европейски политик, че при ромската общност ранното обвързване

Дуплика? Няма да ползвате. Уважаеми колеги народни представители, няма да допусна следващ въпрос от която и парламентарна група да идва той по отношение на бъдещи намерения от законодателната програма и законодателната инициатива на Министерския съвет по една-единствена причина – те не подлежат

Думата имат представителите на Реформаторския блок. Господин Славов, слушаме Вашия въпрос. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Премиер, госпожи и господа вицепремиери, колеги! Моят въпрос от името на Реформаторския блок е към вицепремиера Дончев и касае присъединяването на България към Европейския банков съюз. Това е една от темите, които включихме и в Програмната декларация за управление на правителството, а именно вземането на политическо решение за присъединяване в кратки срокове към Европейския банков съюз и неговия надзорен механизъм, така наречения „Единен надзорен механизъм”.

които сочели, че на този етап подобно присъединяване не било нужно на България и че едва ли не нямало да се прави. Радвам се, че вчера късно вечерта самият министър на финансите даде по-скоро подобна позиция, но постави няколко условности, от които зависи евентуалното присъединяване към този Единен надзорен механизъм. Мисля, че всички разбираме, че той е допълнителна гаранция, която ще се даде за стабилността и сигурността на банковата ни система,

Уважаема госпожо Председател, господин Премиер, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! В името на икономията на парламентарно време искам да отбележа, че нееднократно заявяваната позиция, свързана с присъединяване, не е преразглеждана никога. Това е възможно най-краткият отговор. допълнение искам да кажа, че става дума за процедури, които имат техническа, формална, административна, наред с това и политическа страна. И нещата рядко се решават само с едно писмо от банка или попълване на формуляр от Министерство на финансите. Има много разговори, дори с елемент на преговори, които трябва да протекат дотогава. Интензивна комуникация между институциите в България, от една страна, и европейските институции – от друга. Коментари може да има много. Живеем в такава държава, всеки има право да коментира нещата по начин, който намери за добре. Предлагам Ви да не правим метакоментари, тоест да коментираме коментарите на другите. Има официална позиция и тя не е променена. Факт е, че българската банкова система, както и надзорът по отношение на нея, се нуждае от укрепване на доверието. По-радикална и по-успешна стъпка от тази, която коментираме с Вас, няма и тя не е преразглеждана. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер. Аз приемам отговора Ви, че правителството продължава да работи в тази посока и в този смисъл съм доволен и удовлетворен от него. Ние от Реформаторския блок се радваме, че правителството споделя това мнение, че всъщност европейският надзорен механизъм ще бъде едно средство, което допълнително ще спомогне за повишаване на доверието в банковата система. Силно се надяваме Вие да споделяте и другото наше виждане, че по този начин би могло да се търси изясняване на случая, прекратяване на лошите практики по КТБ, включително и намиране на източените средства от тази банка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате. От името на групата на Патриотичния фронт – господин Байрактаров.

Уважаема госпожо Председател, господин Министър-председател, госпожи и господа вицепремиери, уважаеми колеги! В началото искам да поздравя лично господин Калфин, че за първи път се намери министър, който да решава проблема „деца раждат деца”. Това е мое лично поздравление. Искам да задам въпрос към господин Министър-председателя. Уважаеми господин Премиер, публична тайна е, че стотици хиляди български пенсионери едва оцеляват с мизерните си пенсии, изплащани от НОИ. Нашите майки и бащи очакват от държавата да се погрижи и за техните достойни старини. В тази връзка през 2008 г. със закон бе създаден Държавният фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, известен най-вече като Сребърен фонд. Парите в него са акумулират от приходите от приватизация, концесии, част от бюджетните излишъци, и естествено, доходност. През последните години обаче постъпленията от приватизация са смешно ниски в този фонд, а за приходи от излишъци и дума не може да става. Същият този закон обаче отделя доста сериозно внимание на възможностите и правилата за инвестиране на натрупаните средства, които към този момент съставляват 2 млрд. 445 млн. лв. Според него средствата на Сребърния фонд се инвестират при спазване на принципите на надеждност, доходност, ликвидност и диверсификация. Съгласно чл. 23 дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия на Фонда се актуализират, разглеждат и приемат от Министерския съвет. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Министерският съвет и Вие като председател, за да реализирате стратегия, която да носи доходност и правилно управление на тези 2 милиарда и половина български пари? Благодаря Ви. Министър-председателят господин Борисов – за отговор.

Когато се търси голяма доходност, това значи по-голям риск. Това са едни пари, които на практика ще ни стигнат за пенсии за месец и половина, максимум два. Но все пак са някаква сигурност, държат фискалния резерв на сравнително нормални размери. Разбира се, мога да кажа, че ще го обмислим, ще го говорим. Такъв шум ще се вдигне, ако тръгнем да говорим по доходността или преместването на парите от Сребърния фонд, че просто като партия, която ни подкрепя, не Ви съветвам да го правите. Такъв ще е шумът и воят, ако тръгнем... Да, чисто финансово, ако сега на това място седи финансов експерт, ще каже: „Разбира се, тук е тук е малка доходност, ако тези пари биват инвестирани или използвани, вместо да вземаме на 3% други пари, на които да им плащаме, или четири…” В момента БЕХ взима кредити на много по-висок лихвен процент, а тук стоят наши пари. Разликата е сигурно 40 милиона. Голяма разлика. Но в същото време сигурността ни принуждава да бъдем по-консервативни в тази посока. Предлагам да разгледате темата в Комисията в парламента с другите парламентарни сили. Ако има консенсус съм готов да говоря. Иначе да произлезе от нас като движение, ще бъде много тежко спекулирано с това. Благодаря Господин Премиер, всъщност искам да Ви кажа, че тук не става въпрос за малка доходност. Тук става вече въпрос за отрицателна доходност или обезценяване на тези средства. И аз мисля, че няма нормален човек, който да се страхува от това, че Законът е разписал как трябва да се управляват тези средства. Аз не предлагам нищо повече от това, което е разписано в същия този Закон. Ние не можем да стоим безучастни да се обезценяват тези пари. Вие сте абсолютно прав, че те ще стигнат наистина за не повече от месец и половина, но ние трябва да гарантираме, на първо място, стабилността на пенсионната система; на второ място – да върнем доверието към тази система, че е платежоспособна; и на трето място, че именно с тези механизми на правилно управление и реализиране на доходност мислим за повишаване на пенсиите на пенсионерите. Едва ли е тайна за някой, че българските пенсионери са с най-ниските пенсии в целия Европейски съюз. И ние не трябва да се страхуваме от правилни решения, от действие. Много важно е, че някой щял да вдигне шум. Ами, този някой, който вдига шум, пък да излезе да обясни защо три години ние не получаваме вече нито една стотинка лихва, като иска да вдига шум. Благодаря.

Моят въпрос е към госпожа Кунева, като силов вицепремиер. Той касае една силова служба, която нито е НСБОП, нито е Полицията, но също е много важна, тъй като тя постоянно е на прицел, всеки ден е на работа. Става дума за Службата „Противопожарна безопасност”. Дали госпожа Кунева – питам без най-малката ирония, е в състояние да ни запознае с общото състояние на тази Служба към момента и политиката, която се води към нея, тъй като получаваме различни сигнали от профсъюзите, че има недостиг

Благодаря Ви. Ще отговаря, разбира се, на Вашия въпрос, по две причини – не защото състоянието на противопожарната безопасност е част от моите задължения, като координиращ вицепремиер. Уверявам Ви, че ние имаме чудесен министър на вътрешните работи, който знае във всеки момент какво се случва във всяка една от подведомствените му структури, но искам да Ви отговоря – първо, за да Ви докажа, че ние си говорим и си говорим ежедневно извън формалната координация. И освен това, защото искам да направя изказване изказване с политически елемент. Този политически елемент е свързан с оценката на това, че има някои области от професионалния живот, в които изрично са изключени активни профсъюзни действия. Аз изключително много ценя това, което се случва в момента, като диалог за подобряване на работата на противопожарната безопасност, но нека да Ви кажа няколко факта. Първо, сега по повод и на наводненията – сърдечни благодарности за всичко, което правят българските пожарникари. Запозната съм с исканията на синдикатите и затова започнах с тази политическа оценка. Те, разбира се, са много важни, защото службата работи в сигурност, работи професионално и това се вижда, но ние живеем в условия на бюджетен дефицит и трябва да си го кажем директно. В момента се съкращават празни щатове. Съкращения има навсякъде в администрацията. През празните щатове правим всичко възможно, за да бъдат понесени най-леко тези съкращения. Искам да обърна внимание, че българската Пожарна в момента има много добра техническа обезпеченост. Зная от моите колеги и сме говорили и в Министерския съвет, че такова превъоръжаване с нова техника на Пожарната дотук не е било. Днес министър Вучков ми каза, че ние ще имаме най-модерния парк в цяла Европа! И ми се струва, че това също трябва да бъде оценено по справедливост, а иначе синдикатите настояват да се назначат 1600 служители над досегашните около девет хиляди. Незаетите щатни бройки са хиляда. Според тях няма начин да се осигури безопасност, но аз смятам, и при новата техника трябва да се направи отново преглед на възможното. Сигурна съм, че никой няма да подцени начина, по който работят пожарникарите, но имаме ограничения, свързани с бюджета и се опитваме да го компенсираме с по-добра техника – нещо, което ще стане факт съвсем скоро. Впрочем, пожарникарите имат свой професионален празник, на който съм поканена и се надявам, че ще можем неформално да си говорим с тях и по този въпрос. Благодаря Ви.

Имам въпрос към господин вицепремиера по икономическата политика. Господин Вицепремиер, законът казва, че етажната собственост има две форми на управление – Общо събрание на собствениците и Сдружение на собствениците, което е юридическо лице. Според чл. 17 на Закона за управление на етажната собственост, ал. 2, т. 5, Общото събрание има право да взема решения за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия, и/или собствени средства или други източници на финансиране с мнозинство не по-малко от 67 на сто от идеалните части от общите части. Член 25 на същия закон предвижда същите правомощия за Сдружението, за юридическото лице, а именно: то се създава за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост и така нататък. Общо взето същият текст е пренесен и в чл. 25. Въпросът ми е: защо до Националната програма за подобряване енергийната ефективност на многофамилни сгради или така наречената „Програма за саниране” Вие допускате единствено тези многофамилни сгради, в които собствениците са регистрирали юридическо лице – Сдружение, и не признавате Общото събрание като представител на собствениците, заинтересовани, да речем, от подобно саниране, което Вие обявихте, че ще бъде 100% финансирано безвъзмездно?

Уважаема госпожо Председател, господин Премиер, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! На първо място, уважаема госпожо Ташева, благодаря Ви за системния интерес към проекта за обновяването на многофамилните жилищни сгради както и за отличната Ви подготовка в сферата на нормативната уредба. Това, което е текстът и подтекстът на този въпрос: дали под каквато и да е форма през, както цитирахте Вие, вземам повод от думите Ви, сдружение на собствениците би могло да се стигне до трансфер на собственост, отнемане на жилището – това мисля, че са Ваши думи, ако не са Ваши, простете, че Ви ги приписвам? без да съм юрист – нито сдружаването, нито участието в юридическо лице с нестопанска цел, нито участието в неперсонифицирано дружество не предполага трансфер на собственост. По никакъв начин! Така че няма каквато и да е теоретична или практическа хипотеза някой да загуби жилището си или дори част от него, както някой твърди. Ако не сте Вие, моля за извинение. Относно въпроса, ако това е било въпрос, а не констатация: защо от гледна точка на финансиращия орган се изисква 100-процентово участие на всички собственици, това има лесно обяснение. Практически мерките за енергийна ефективност не са възможни, ако на определени етапи от строително-монтажните работи не се осигури достъп до всяко жилище. Благодаря.

Господин Вицепремиер, Вие не отговорихте на въпроса ми, а той беше: защо сдруженията изключително могат да кандидатстват за саниране, но не и общите събрания, след като по чл. 17, ал. 2, т. 5 те имат същите правомощия – могат да вземат решение да си санират блока или входа? А дали Вие предполагате теоретически, че дали е възможно или е невъзможно едно юридическо лице, госпожо Председател, по чл. 25 сдружението е юридическо лице,

и да се обърна към господин Премиера. Господин Премиер, тази програма трябва да бъде спряна, макар и временно, защото има въпроси, които касаят изключителната собственост на българина върху жилището му което е неприкосновено по чл. 30 от Конституцията, и ще обясня защо. Защото съгласно чл. 30 този, който влезе в такова сдружение, няма право да го напуска, докато изтече гаранционният срок на санирането, който няма да е 5 години, и реплики от ГЕРБ.) Иначе за 5 години гаранция не си струва да пръскаме милиард за саниране. Тоест хората ще бъдат закрепостени да бъдат съдружници и да понасят тежестите, които това сдружение може да има. А за прекратяването му по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, този Закон препраща към Търговския закон, който знаете, че дава огромни правомощия на ликвидатора да разпродаде активите на едно такова сдружение, за да удовлетвори кредиторите му. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Отново апелирам – прекратете, макар и временно, програмата до пълното изясняване на въпросите, касаещи собствеността. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Ташева, с удоволствие бих водил разговор, особено ако става дума за Закона за юридическите лица с нестопанска цел, защото чисто исторически навремето съм участвал в писането му

Интересният въпрос тук е: какви задължения или щети би могъл да понесе някой, ако допусне жилището му да бъде обновено? (Реплика

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, дами и господа вицепремиери! Моят въпрос няма да е военно-технически, защото, надявам се, другата седмица тези въпроси да ги доизчистим, той е социален. Уважаеми господин Вицепремиер, според Вас как ще се проектира социалната политика на правителството, която е ежедневна и се чувства, че

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа! Уважаеми господин Михов, социалните придобивки на военните и на хората под пагон са заложени в съответните закони. няма никакво намерение да променя и да намалява по какъвто и да е начин тези социални придобивки. В момента тече един процес, който е с широки консултации, свързан с пенсионната система и параметрите, включително пенсионната възраст. Там действително има нужда да потърсим експертизата. Вече имахме среща и с Ваше участие с командващите различните видове войски в Министерството на отбраната, отбраната, с най-големия синдикат в Министерството на вътрешните работи. Готов съм и действително търся Вашата подкрепа за продължаване на тези разговори. Това, което правим, трябва да бъде в интерес и на военнослужещите, и разбираемо за цялото общество,